Dobro jutro, gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo s radom 24. sjednice sa točkom dnevnog reda kako smo to u petak najavili - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske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

Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji potpisan je 17. ožujka 2011. godine u Budvi. Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji sadržana je u članku 139. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Dosadašnja suradnja predstavnika policija dviju država ostvarivana je na državnoj razini kroz suradnju kriminalističkih policija, razmjenu kriminalističkih podataka i informacija, kroz suradnju graničnih policija, razmjenu informacija o navijačima i sportskim natjecanjima te kroz savjetodavnu pomoć danu od strane Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Republika Hrvatska i Crna Gora potvrdile su interes i iskazale spremnost za daljnje promicanje i produbljivanje međusobne suradnje sklapanjem dvostranog međunarodnog ugovora o policijskoj suradnji. Cilj je suradnje uskladiti djelovanja u borbi protiv međunarodnog kriminala zbog čega postoji potreba da se djelovanja na ovom području uređuju dvostranim međunarodnim ugovorom. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji uspostavlja se pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u području borbe protiv kriminala što konkretno podrazumijeva otklanjanje opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprečavanje i progon kaznenih djela i stanja nesigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području te suzbijanje prekograničnog kriminala. Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji sporazum se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji koji je ustvari jedan u nizu sličnih zakona koje je donio Hrvatski sabor, a koji su potpisani u ime Republike Hrvatske. Premda se i dosadašnja suradnja predstavnika policija dviju država ostvarivala na državnoj razini koju suradnju …/Ne razumije se./… policija pa su ti oblici suradnje i pobrojani, kao što su npr. razmjena kriminalističkih podataka i informacija, suradnja graničnih policija, razmjena informacija o navijačima i sportskim natjecanjima te kroz savjetodavnu pomoć danu od naše države Crnoj Gori u procesu priključivanja Europskoj uniji. Smatram da je donošenje ovog zakona bitno za povećanje razine sigurnosti građana obje države. Svima je poznato da su upravo na južnom dijelu Hrvatske te na području Crne Gore i Albanije održavane intenzivne švercerske linije trgovanja duhanskim proizvodima, drogama pa čak i ljudima. Poznate su i u medijima čak i opisane policijske akcije protiv navedenih kriminalnih skupina koje su poduzimale navedene države zajedno sa Italijom. Upravo zato potpisan je sporazum da države potpisnice jačaju policijsku suradnju, a naročito na području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i red, sprečavanju i progonu kaznenih djela te stanja sigurnosti na odjelu državne granice u pograničnom području te suzbijanju prekograničnog kriminala. Osobito bih istakao nekoliko članaka ovoga sporazuma za koje smatram da će naročito pojačati policijsku suradnju. To je članak 6. koji govori o policijskoj suradnji na suzbijanju korupcije i drugih kaznenih djela protiv službene dužnosti, članak 7. koji govori o nadziranju i isporukama, članak 8. koji govori o izvidima prikrivenih istražitelja te članak 9. koji govori o zaštiti svjedoka. Upravo su ta područja najvažnija za uspješnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Posebno područje sporazuma posvećeno je suradnji na području nadzora granice. Predviđeno je da će predstavnici Granične policija obiju država neposredno surađivati u području nadzora državne granice. Isto tako, predstavnici graničnih policija mogu održavati i redovite radne sastanke na lokalnoj, regionalnoj, državnoj razini u cilju razmjene informacija, organiziranja zajedničkih akcija, zajedničke analize rizika, tehničke suradnji i svih ostalih oblika suradnje. Radi učinkovitijeg nadzora državne granice policije mogu dogovoriti i provedbu mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu i osnivanje zajedničkih kontaktnih službi. Države također prema ovom sporazumu mogu dogovoriti i druge oblike suradnje u cilju ubrzavanja prometa preko zajedničke državne granice, granice, sprečavanja nezakonitih migracija i svih drugih oblika prekograničnog kriminala. Isto tako radi učinkovitije zaštite državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, prekograničnog kriminala i sprečavanja ugrožavanja javnog reda policije mogu uz zajedničku državnu granicu obavljati rad u obliku mješovitih ophodnji što smatram posebno i veoma važno. Premda bi se za ovaj sporazum moglo ustvari reći da je to tipski sporazum jer je Hrvatska potpisala niz takvih sporazuma sa drugim državama, smatram da se radi o izuzetno važnom dokumentu čija će primjena značajno doprinijeti sigurnosti naših građana te ću podržati donošenje ovog zakona. Hvala. I gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim se Zakonom potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o policijskoj suradnji kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Donošenjem ovoga Zakona uspostavlja se pravni okvir međusobne suradnje dviju država u području suradnje na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala, te se pravno uređuju osnovna pitanja vezan uz prevenciju, suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela organiziranog kriminala. Ovaj sporazum je rezultat zajedničke želje dviju država na promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje koja će doprinositi poboljšanju odnosa dviju država, a ono što je poseban interes Republike Hrvatske u poboljšavanju suradnje između dvije države je otklanjanje opasnosti za javnu sigurnost i javni red, područje sprječavanja i progona kaznenih djela, te područje stanja sigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području. Glavni cilj su u potvrđivanju ovog sporazuma je pružanje međusobne pomoći i usklađivanje djelovanja u borbi protiv međunarodnog kriminala. Zato i postoji potreba da se djelovanjem na ovom području urede dvostranim međunarodnim ugovorom. Sam sporazum o policijskoj suradnji između dvije države potpisan je u Budvi u ožujku ove godine i on je po svom konceptu podijeljen u osam poglavlja. U prvom poglavlju ugovorne stranke jačaju suradnju u području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprječavanje progona kaznenih djela, stanje sigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području. U članku 1. ovog poglavlja predviđeno je i provedbe zajedničke policijske mjere iz međusobnog kadrovsko-materijalnu i organizacijsku potporu i prema potrebi mogu osnivati i zajedničke timove. U drugom poglavlju određene su opće odredbe o policijskoj suradnji između dvije države. U trećem poglavlju govori se o područjima suradnje policijskih tijela dviju država i obuhvaća razmjenu, te prevenciju kriminaliteta kao i razmjenu informacija u razvojnim tendencijama kod suzbijanja korupcije te drugih kaznenih djela protiv službenih dužnosnika. U poglavlju 4. uređuje posebne oblike suradnje po članka 7. koji razrađuje kontrolirane isporuke droga, oružja, eksplozivnih tvari, krivotvorenog novca da bi se otkrili nalogodavci i drugi sudionici. Uređeni su i izvidi prikrivenih istražitelja. U članku 9. policijska tijela uzajamno se pomažu u području zaštite svjedoka. Pomoć obuhvaća razmjenu informacija, logističku pomoć, te prihvat osoba koje je potrebno zaštititi. Po članku 10. ugovorne stranke može uputiti časnika za vezu policijskim tijelima druge države uz suglasnost njezinog nacionalnog, središnjeg tijela. U članku 11. ugovorne stranke će surađivati i razmjenjivati informacije vezane za športske događaje. Razmjena obuhvaća i dostavu osobnih podataka o navijačima sklonim nasilju kao i upućivanje i prihvat policijskih timova za vrijeme održavanja navedenih športskih događanja. Poglavlje 5. govori o suradnji u području nadzora državne granice. U ovom poglavlju regulira se da predstavnici granične policije obiju država surađuju u području nadzora i zaštite državne granice. Predviđa se upotreba mješovitih ophodnji u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, zajedničko-kontaktne službe, međusobno komuniciranje i telekomunikacijsku povezanost. Poglavlje 6. propisuje zaštitu podataka u poglavlju uz službene osobe koje reguliraju kazneno-pravnu odgovornost i odredbe odgovornosti za štetu. S obzirom na prirodu postupka kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, a polazeći od zajedničke želje za poboljšanjem odnosa u području policijske suradnje između dvije države mislim da ovaj Zakon treba prihvatiti. Hvala vam. Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Prelazimo na